Dame i gospodo, nastavljamo sa radom.Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručena

uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima sa predlogom da Narodna skupština shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Oliveri Ognjanović, izabranoj sa izborne liste „Aleksandar Vučić - Za našu decu“ i narodnim poslanicima Nini Pavićević i Vojislavu Vujiću, izabranim sa liste Ivica Dačić – „Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija“ - Dragan Marković Palma.Na osnovu odluke RIK-a, izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Oliveri Ognjanović, Nini Pavićević i Vojislavu Vujiću.Čestitam narodnim poslanicima na izboru i molim da se pripreme za polaganje

mi da u ime Narodne skupštine i u svoje ime čestitam na izboru i poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom periodu.Dame

odnosno u danu za glasanje usvojimo predloženi rebalans budžeta Republike Srbije i iz tog objašnjenja, ali i iz današnje diskusije mojih kolega vidi se da Vlada želi da preusmeri novac u što bolje ublažavanje posledica nastalih usled Kovid-19, ali i da sačuva ekonomsku stabilnost naše zemlje.Jedinstvena Srbija podržava napore Vlade i poslanici JS u danu za glasanje podržaće predloženi rebalans budžeta. Usvajanje novog rebalansa nije ništa neuobičajeno, pogotovo imajući u vidu dosta nesigurne procene ekonomskih kretanja pod uticajem zdravstvene situacije, a s obzirom da je i kraj godine, moguće je jasnije videti kakvi je prvi uticaj krize na privredu kao i na celo društvo.Kada smo u decembru prošle godine u Skupštini raspravljali i usvajali budžet za 2020. godinu, niko od nas nije mogao ni da pretpostavi sa kakvim ćemo se izazovima sresti tokom 2020. godine i budžet je tada planiran kao razvojni, izbalansiran, i usmeren na dalje podizanje životnog standarda i investicije. Nažalost, pandemija koja je zadesila ceo svet pa i našu zemlju je uticala na to da u aprilu imamo prvi rebalans budžeta, kojim su bile obuhvaćene ekonomske mere koje bi sačuvale makroekonomsku stabilnost sa jedne strane, a sa druge strane omogućila omogućila pomoć onima koji su bili najviše pogođeni pandemijom.Država je odgovornom politikom u teškim vremenima pokazala da je prioritet sačuvati zdravlje i život ljudi i umanjiti negativne ekonomske posledice pandemije po privredu i građanstvo.Kada već govorimo o prethodnom rebalansu budžeta, moram da spomenem kao poslanika koja dolazi iz Raške oblasti, odnosno iz Kraljeva, da je tim rebalansom budžeta izdvojeno 3,3 milijarde dinara za nastavak izgradnje Moravskog koridora. Više puta sam u ovom visokom domu spominjala koliko je bitna izgradnja tog koridora, ne samo za Kraljevo i za Raški okrug, već i za Zlatiborski, Rasinski, Moravski okrug. To je dugoročna investicija koja će ovom delu Srbije omogućiti da se ubrzano razvija i da građani koji gravitiraju u ovoj oblasti obezbedi opstanak u svojim gradovima, čime polako decentralizujemo Srbiju i centar razvoja pomeramo iz Beograda i na taj način motivišemo, ne samo građane, nego i lokalne samouprave da rade na unapređenju svojih okruga.Navela bih primer Jagodine koja je sama uredila svoj grad i postala tako atraktivno mesto za ulaganje i sami su inicirali dovođenje novih investicija i sledeći taj primer mnoge lokalne samouprave mogu da se ugledaju i verujem da imaju i šta da ponude da privuku ne samo strane investitore, nego da ohrabre i lokalne preduzetnike da se razvijaju i da proširuju svoja poslovanja. Naravno, sve ovo ide u prilog uvećanju lokalnih budžeta i došla sam do jednog zanimljivog podatka. Pratila sam jedno istraživanje koje je pokazalo da čak 84% građana Srbije ne zna ništa o lokalnom budžetu ili nisu dovoljno upućeni. Eto jedne ideje, gospodine ministre, da se ljudi na lokalu što više animiraju i informišu o načinu na koji se kreira budžet i šta su prioriteti i potrebe lokala i mislim da će na taj način i razumeti kreiranje i potrebe republičkog budžeta pa bi možda i sve neosnovane kritike, ako postoje, mogle biti konstruktivni predlozi.Da se vratim na današnju temu i na ono što nam donosi predloženi rebalans. Primećuje se da Vlada želi da u najboljoj mogućnoj meri odgovori potrebama građana i da kroz dodatna sredstva ublaži posledice nastale usled pandemije izazvane korona virusom.Odvojena su sredstva za izgradnju Kovid bolnica u Beogradu i Kruševcu i videli smo u prethodnim mesecima i u mesecima koji nam dolaze da je bitno da imamo razvijeni zdravstveni sistem, pre svega mislim na bolnice u svim delovima Srbije, ali da treba i više ulagati u ljudske resurse u zdravstvenom sistemu. Znamo da su i lekarima i medicinskom osoblju povećane plate, ali treba neprestano ulagati i negovati sve elemente koji čine jakim zdravstveni sistem jedne zemlje. Povećane su isplate Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje u cilju nabavki neophodne opreme i lekova, a radi sprečavanja širenja bolesti i obezbeđenja što kvalitetnije zdravstvene zaštite za sve građane. Mislim da je Srbija jedna od retkih zemalja koja može da se pohvali besplatnom primarnom zdravstvenom zaštitom.Rebalansom budžeta su opredeljena i sredstva za kapitalne projekte, održavanje državnih puteva, puteva, izgradnju saobraćajne infrastrukture.Ohrabrujući je podatak koji ste danas izneli, gospodine ministre, da će investicioni projekat „Srbija 2020-2025“, kojim je planirano 14 milijardi evra da se uloži u infrastrukturne projekte, a sa ciljem da se podigne životni standard naših građana i da mladi ostaju u Srbiji, nesmetano da se razvija.Da bi nastavili sa daljim razvojem naše zemlje, moramo biti istrajni i nastaviti sa kapitalnim investicijama, ali i dalje ulagati u infrastrukturu, naročito u saobraćajnu i više ulagati u zdravstvo, kako u zdravstvenu strukturu, tako i najvažniji deo zdravstva, a to su ljudi koji rade u zdravstvenom sistemu. Zahvaljujući njima zdravstveni sistem danas funkcioniše u ovim teškim vremenima. Mogu slobodno reći da smo jedni od retkih zemalja koji su u ovom teškom vremenu, koje je zadesilo i Srbiju i ceo svet, odgovorili sa visokom ocenom, mogu slobodno reći – deset, što se tiče zdravstvenog sistema. I celog, ali ja posebno stavljam akcenat na zdravstveni sistem, jer sam imala priliku da razgovaram, ne samo u svom gradu, nego i u drugim gradovima sa zdravstvenim radnicima koji su bili angažovani bukvalno 24 sata u prethodnim mesecima kako bi na što bolji način odgovorili svim onim izazovima koji su zadesili našu zemlju, a sve u cilju da se sačuvaju ljudski životi, jer to je prioritet i Vlade i nas samih kao narodnih poslanika.Na kraju, ja se nisam bavila statistikom, već realnim životom i direktnim uticajem mera na sve segmente života i kao što sam i rekla

Poštovani predsedavajući, poštovano predsedništvo, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, u toku današnje rasprave mogli ste čuti stavove poslanika SVM u Predlogu zakona koji se nalazi na dnevnom redu.Dozvolite mi da u preostalom vremenu naše poslaničke grupe govorim o temi poljoprivrede, u kontekstu rebalansa za 2020. godinu.Iz Predloga se jasno vidi da je planirano znatno više sredstava za poljoprivredu. Uprava za agrarna plaćanja će dobiti više od pet milijardi dinara, zahvaljujući čemu će do kraja godine moći da se isplati preostali dug Ministarstva za subvencije, što je izuzetno značajno za naše poljoprivrednike, a moći će se uvesti i nove mere, prvenstveno za naše mlade poljoprivredne proizvođače.Skoro da nema dana a da mi se ne obrati neko od poljoprivrednih proizvođača i ne pita kada će da se nastavi isplata subvencija i šta je sa rezultatima konkursa za mlade poljoprivrednike.Po Predlogu budžeta, subvencije za poljoprivredu su 46,8 milijardi dinara, revidiraju se u iznosu od 5,6 milijardi, što je skoro više od više od 14%. Od ovih sredstava subvencije za ruralni razvoj su najveće, skoro tri milijarde dinara, a povećavaju se sredstva i za Upravu za veterinu i za kreditnu podršku.Usled epidemija korona virusa naši poljoprivrednici su se suočili sa raznim teškoćama. Po našoj proceni su, bez obzira na nove izazove, poštovali mere i poljoprivredna godina je uspešno realizovana.Dobro se sećam koliki broj poruka smo dobili u prvoj polovini godine od naših poljoprivrednika, koliko pitanja je bilo, i to najviše u vreme zabrane kretanja, što pokazuje kako su naši poljoprivrednici disciplinovani, vredni i njima je posao uvek na prvom mestu.Pre par dana smo od ministra Nedimovića mogli čuti da je u ovom ciklusu stiglo znatno više zahteva za subvencije nego ranije. I to pokazuje da je sistem dobro funkcionisao i za vreme vanrednog stanja.

Kroz ovaj program se posebno insistira na stočarstvu, povrtarstvu i voćarstvu.Poljoprivreda je jedna od stvari koja je povezana sa skoro svakim domaćinstvom. Moramo da investiramo i tu granu privrede jer to rade i sve zemlje. U ovoj teškoj situaciji se vidi koliko je proizvodnja hrane važna. Izuzetno je značajno što mi nismo imali problema sa nestašicom hrane.Ministar Nedimović je pre par dana govorio o penziji poljoprivrednih proizvođača, odnosno o njihovom penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovo je jedna kompleksna tema koja nije pipnuta od 1986. godine. Naravno, ova tema je vezana i za budžet, pošto dugove poljoprivrednika vodimo kao prihode naše države.Mi, poslanici Saveza vojvođanskih Mađara, godinama pratimo situaciju sa penzijsko-invalidskim osiguranjem poljoprivrednih proizvođača. U više navrata smo govorili o tom problemu. Imali smo dobru saradnju po ovom pitanju sa prošlom vladom i gospodinom ministrom, međutim, do konačnog rešenja još uvek nije došlo.Prisutni smo na terenu i verujte mi, nema tribine, odnosno sastanka sa poljoprivrednicima, gde ova tema nije prisutna. Svi pitaju, svakog poljoprivrednika interesuje kad će da se reši u celosti ovaj problem? Prošle godine sam pitao i premijerku o ovom problemu. Rekla je da se vode razgovori sa Svetskom bankom i da će se razgovarati i sa MMF-om, i da će se ovi problemi rešiti do kraja 2020. godine. Naravno, u tom trenutku niko nije znao šta nas čeka u 2020. godini i da ćemo imati problem sa pandemijom korona virusa i zbog nastale situacije se, naravno, sve prolongira.Znamo

svih poljoprivrednika u Srbiji koji gazduju na manjim površinama i koji nemaju od čega da plate penzijsko-invalidsko osiguranje.Ovi poljoprivrednici imaju vrlo skromne prihode i nemaju od čega da plate PIO ni zdravstveno osiguranje koje na godišnjem nivou iznosu oko 100 hiljada dinara. Naravno, ako gledamo visinu doprinosa, može se reći da je ovo jako malo, najmanje što postoji u Srbiji, ali moramo biti svesni toga da poljoprivrednik koji obrađuje, na primer, dva hektara, jednostavno nema od čega da plati ove iznose.Moram da naglasim da je prethodnih godina dosta urađeno po ovom pitanju. Smanjen je broj članova gazdinstva koji su u obavezi da plaćaju ove doprinose, formirana je i radna grupa u okviru Ministarstva poljoprivrede, imali smo i reprogram 2014. i 2016. godine, što je izuzetno značajno.Međutim, ostao je još jedan problem vezan za iznos samog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i dugovi, koji su veliki problem svim proizvođačima i, naravno, vide se u budžetu Republike Srbije.

rešiti.Svakome je jasno da poljoprivrednici doprinose treba da plaćaju u srazmeri sa prihodima koje ostvaruju i veličinom zemljišta koje obrađuju, a ne da svi plaćaju iste iznose, i oni koji gazduju na tri hektara i oni koji gazduju na 300 hektara. To, jednostavno, nema smisla.Izuzetno je važno da omogućimo reprogram u toku 2021. godine. Bilo bi značajno da taj reprogram traje više meseci ako može čak i godinu dana. Ono što je takođe važno je da kroz taj reprogram omogućimo svim poljoprivrednicima koji žele da plate glavnicu da plate odmah, ako su u stanju da to urade, i onda posle toga da im se otpišu kamate. Naravno, ovako bi se punio budžet Republike Srbije.Trenutno je ogroman problem što je poreska uprava svim proizvođačima koji imaju dugove stavila pod hipoteku poljoprivredno zemljište i naravno to poljoprivredno zemljište ne može ni da se proda, ni da se prepiše.Moramo da vodimo računa o najmanjim poljoprivrednim proizvođačima. Moramo napraviti razne kategorije po našem predlogu, kao što je to i u planu. Oni koji gazduju na manjoj površini nikako nemaju dovoljno prihoda i zbog toga moramo da uradimo ovu kategorizaciju.Smatramo da će rešenje ovog pitanja biti dobro za državu, jer se trenutno ne puni budžet, niko ne plaća ove iznose, odnosno jako mali broj poljoprivrednika plaća ove iznose ili vrlo teško uplaćuju Ako rešimo ovaj problem, onda država može samo da dobije znatno više nego što bi izgubila.Naravno, gospodine ministre, vi to dobro znate, prethodna Vlada Srbije je već neko vreme radila na ovom pitanju. Siguran sam da ste i vi bili uključeni i sa Svetskom bankom i sa MMF-om i naravno Ministarstvo finansija ima ključnu ulogu u rešavanju ovog problema. Znači, Vlada ima model kako bismo to mogli da uradimo i po kojoj dinamici. Paralelno sa tim treba da radimo i na rešavanju dugova i pravljenju novog sistema u zavisnosti od prihoda koje ostvaruju poljoprivredna gazdinstva.Nažalost, trenutak dug iznosi oko dve milijarde evra što je jako puno i to su značajna sredstva. Važno je da u ovom sistemu napravimo red i to što pre. Kako sada stvari stoje, nadamo se da ćemo u 2021. godini konačno rešiti ovu situaciju.Na kraju, želim da zaključim da poslanička grupa SVM će podržati

te penzije u pitanju. Ja sam sa gospodinom Nedimovićem imao već par razgovora, tako da sam siguran da ćemo tokom naredne godine imati definitivno rešenje. Neće to biti jednostavno rešenje, ali moj stav je da moramo da završimo tu priču jedanput za svagda, jer ovako kraja nema.Tako nema.Tako da, znam u čemu je problem, već sam od gospodina Nedimovića dobio predlog s njegove strane, analiziramo mi u Ministarstvu finansija, vrlo brzo ćemo se videti i na kraju krajeva zajedno proći kroz to. Siguran sam da rešenje postoji. Hvala puno.

čuli smo već nekoliko puta, raspravljamo o rebalansu budžeta, jednoj od najvažnijih tema kada je u pitanju Skupština Srbije, pošto je samo budžet važniji od rebalansa.Uvaženi ministre, i vi i ja sedeli smo u ovoj sali i kada smo donosili budžet za 2020. godinu, ni pod pretpostavkom da ćemo se sresti sa nečim što se zove „Kovid 19“, odnosno korona virus, posle koga, sasvim je jasno, svet više nikada neće biti isti.Kako isti.Kako se Srbija snašla u momentu prvog udara pandemije, govorile su moje kolege u nekoliko navrata. Zaista, možemo samo da pohvalimo ulogu Vlade i države kada je u pitanju taj prvi talas koji nas je zatekao, iznenadio ili bio neočekivan, ili kako god, srpski je potpuno bilo da mi ne verujemo baš da možemo biti izloženi jednom takvom smrtonosnom virusu koji je zaustavio maltene ceo svet.Međutim, to se ipak dogodilo. Izazvalo je naveće posledice posle Drugog svetskog rata u globalnoj ekonomiji. Nekako, prvi na udaru bili su upravo oni sektori na koje smo mi planirajući budžet negde primarno i računali,

Srbije pomagala ugroženim kategorijama i ja se neću u ovom trenutku baviti setom mera koji su iza nas. O tome ste govorili i u svojoj uvodnoj reči, a govorile su i moje kolege, iako je uvek dobro podsetiti javnost da smo ostali grubo rečeno na nogama, bez obzira što taj udarac uopšte nije bio mali.Kada mali.Kada uzmemo u obzir činjenicu da je usled korona virusa u jednom trenutku život potpuno stao, onda bi samo zluradi komentari danas mogli biti da je naš deficit ko zna kako strašan, ko zna kako tragičan. Jeste, da, veći je od onoga što smo projektovali, ali kao što ste i sami rekli i pokazali tabele, daleko je bolji od svih zemalja u okruženju i od ozbiljne većine u Evropi.Ono što želim da kažem, jeste da me raduje najpre činjenica da ste kroz ovaj rebalans obezbedili dodatna sredstva za Ministarstvo privrede koja, koliko sam razumela u obrazloženju, idu upravo u ovom trenutku javnom sektoru, kome se opet mora pomoći. Ali, ima još jedna stavka koja je apsolutno za svaku pohvalu, a to je podrška turističkim agencijama, ljudima koji su zaista bili izloženi i na ozbiljnom udaru kada je u pitanju korona virus. Nisu to najugroženije kategorije, ali posle mene će svakako govoriti moje kolege, suludo bi bilo da ja objašnjavam koliko je pretrpela kultura ako u poslaničkoj grupi imam Jelicu Sretenović ili u kakvom je problemu bio naš zdravstveni sistem ako imam doktorku Vesnu Ivković. Svako će govoriti iz svog resora o tome koliko je korona ostavila traga, koliko smo uspeli da se izborimo i koliko je tek pred nama.Ono što ću reći svakako, gospodine ministre, jeste da ćemo se brzo ponovo sresti kada budemo donosili budžet za 2021. godinu. Ja nam zaista svima želim da ta 2021. godina bude godina koja će rešiti problem korona virusa nekom vakcinom koja će umiriti pandemiju i vratiti svet bar delimično na staro. Međutim, ukoliko se to ne desi, čini mi se da je naša prednost u činjenici da ćemo još racionalnije moći da isplaniramo budžet za 2021. godinu.Slažem se, akcenat uvek mora biti pre svega na privredi, pre svega na onim delatnostima koje Srbiju održavaju i u tom smislu podržavam diskusiju kolege koja se ticala poljoprivrednih proizvođača i svih subvencija koje se tiču poljoprivrede. Srbija je ipak zemlja u kojoj bi poljoprivreda morala da ima najveći primat, ali čvrsto verujem da ćete najpre vi, a onda i sve vaše kolege ministri i novi saziv Vlade, kod budućeg projektovanje, odnosno projektovanja budžeta za 2021. godinu setiti se i još po nekih kategorija koje su možda ili jesu sigurno i ovim rebalansom, pa čak možda i budžetom koji smo doneli delimično bile oštećene.Moramo svi zajedno da prepoznamo poruku koju nam je nekako ostavila korona u 2020. godini. Ono što nas je naučila, ili nas je odučila od onoga što smo mi uvek imali kao kao definiciju, pre svega kao srpski narod, odnosno uopšte balkanski narodi, a to je okupljanja, srdačnosti, naučila nas je da mora da postoji distanca, ali bi bilo dobro i da ne podlegnemo do kraja toj distanci i ne zaboravimo da ipak jedni drugima moramo pružiti ruku.Zašto sve ovo kažem? Zato što i kod rebalansa budžeta mi imamo diskusije koje su subjektivne krajnje, nisu čak ni subjektivne, opet su pokušaji zloupotrebe. Ne postoji rebalans budžeta koji ne može biti kritikovan, kao što ne postoji ni jedan koji ne može biti hvaljen. Tu je samo ugao gledanja užasno važan. Ali, jako je važno ne zloupotrebljavati ovakvu situaciju da bi se prikazala jedna slika koja ne stoji, a to je slika da je bilo koji deo teritorije Republike Srbije ovim rebalansom oštećeniji u odnosu na drugi.Zaista ne vidim da je rebalans budžeta imao, odnosno da je bilo ko u Vladi imao takav pristup, tako da su neke diskusije od jutros, koje su probale da nam objasne kako su ugrožene opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, samo još jedna potvrda onoga čega se grozim i jako plašim, a to je tog secesionističikog pristupa svemu, pa i budžetu Republike Srbije. Eto, mi ćemo i na taj način probati da opet nešto čupnemo ili pokažemo kako smo dobili manje.Dakle, ako u sred korone o rebalansu treba da razgovaramo na način što ćemo to meriti svako iz svog sela ili atara, onda smo neozbiljni. Ako pogledamo sve što je pred nama, ponovo kažem, neću vam čestitati, to je vaš posao, zato smo vas birali, ali mi se čini da ste uradili najbolje što ste mogli. Čvrsto verujem da i ako ima nedostataka u ovom rebalansu, koji se sada, opet kažem, usvaja neposredno pre usvajanja budžeta, i to je ono što nas je korona naučila, a to je da može da se dogodi i da imamo vrlo brzo razmatranje i rebalansa budžeta za tekuću godinu i usvajanje za sledeću, onda čvrsto verujem da ćete sagledati sve eventualne mane koje ovde postoje i da ćete to u budžetu za 2021. kvalitetnije predvideti, raspodeliti i učiniti sve za dobrobit građana Srbije.Završiću na način što ću reći da ćemo svakako podržati rebalans budžeta kao poslanička grupa SPS, ali i uz napomenu da zaista pre svega želim da verujem kao čovek da smo negde blizu rešenja ove kovid krize, da smo kao čovečanstvo naučili lekciju i zaslužili da dobijemo neku vakcinu koja će zaustaviti divljanje ove pandemije, jer brojke jesu zastrašujuće.Moglo bi da se o rebalansu govori i duže i šire i sa podacima i sa brojkama, ali vodeći računa i o tome da se treba najpre sačuvati i brzo uraditi sve ono što zavisi od svakog od nas, ovde ću završiti svoju diskusiju.Zahvaljujem se vama na obrazloženju, zahvaljujem se na strpljenju da saslušate sve nas, jer svi imamo svoj ugao gledanja, ali je važno da znate da parlament u ovom trenutku apsolutno stoji uz svoju Vladu kojoj je dao poverenje. Hvala vam. Zahvaljujemo se i mi vama.Sledeća je koleginica Jasmina Karanac. **Jasmina Karanac** Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministre Mali, koleginice i kolege narodni poslanici, ovo je drugi rebalans budžeta za ovu godinu i možemo slobodno reći da ga donosimo u poprilično izmenjenim okolnostima. To bi bilo neobično da zdravstvena kriza nije pogodila domaću ekonomiju mnogo više nego što je bilo ko mogao da pretpostavi.Zato su dodatni rashodi za ublažavanje posledica pandemije virusa korona i logični i neophodni, jer niko čak ni u svetu nije mogao ni da približno prognozira razmere pandemije, a samim tim i da planira sredstva za pokriće troškova antikriznih mera.Država Srbija je brzo i efikasno reagovala na zdravstvenu krizu i to ne mogu da joj ospore ni najveći kritičari. Ogromna sredstva usmerena su na borbu protiv pandemije, najpre za nabavku neophodne opreme i izgradnju i unapređenje zdravstvene infrastrukture, a potom i za oporavak privrede i stanovništva. Čak dve stotine miliona evra vanrednih troškova izdvojene su za nabavku lekova, aparata, izgradnju i opremanje kovid bolnica.Naš zdravstveni sistem se i pored ogromnih priliva pacijenata u tri navrata do sada pokazao kao odličan i efikasan, i to u velikoj meri zahvaljujući lekarima i medicinskom osoblju. Zato im moramo odati zahvalnost i priznanje, ali ne samo kroz povećanje plata, već pre svega insistiranjem na poštovanju mera i odgovornim ponašanjem i države i građana, podizanjem kolektivne svesti u međusobnoj solidarnosti, svesti o teškom položaju zdravstvenih radnika u ovim uslovima, jer samo timski udruženi i zajedno možemo držati epidemiju pod kontrolom.Moramo svakoga trenutka biti svesni da je pred nama težak period, najpre u zdravstvenom smislu, na šta nam svakodnevno ukazuju brojke zaraženih i obolelih, ali nas takođe čekaju i veliki izazovi da sve troškove stavimo pod kontrolu i uvedemo u red javne finansije.Ono što naglašava i Fiskalni savet, a što ne može niko da ospori je što u vreme krize nisu umanjene javne investicije u infrastrukturu, kao što sam već rekla, bolnice, ali i održavanje državnih puteva, izgradnja autoputeva, železnica. I ovim rebalansom javne investicije su znatno povećane i u odnosu na prethodni rebalans koji smo imali u aprilu i u odnosu na budžet za ovu godinu.Ono što je važno istaći, kada se uporede prognoze MMF-a, Svetske banke i Evropske komisije, Ministarstva finansija i Fiskalnog saveta, je da se privredna aktivnost oporavljala brže od očekivanja. U vremenu krize Srbija ništa ne zaostaje od drugih evropskih ekonomija u oporavku i saniranju, slobodno možemo reći, velikog udara na budžet, koji niko nije mogao ni da predvidi.Moram da napomenem i to da je pad BDP-a Srbije u 2020. godini znatno manji nego u većini zemalja Evrope. Prema najnovijoj projekciji koju su izradili Evropska banka i MMF, Srbija beleži najmanji pad u Evropi i on iznosi 1,5%, dok poređanja radi neke zemlje beleže u proseku pad i do 10%, Hrvatska 9%, Crna Gora 12%, Slovenija 7%. To što Srbija beleži najmanji pad rezultat je ne samo strukture domaće privrede, kako ocenjuju pojedini ekonomisti, oni navode da najveći pad beleže zemlje sa najvećim učešćem turizma u BDP-u i one zemlje koje su najviše pogođene pandemijom.Moram da istaknem da je i u Srbiji, pored zdravstvenog sistema koji je pretrpeo daleko najveći udar, i turizam jedna od grana koja je najviše pogođena. izdvojeno 150 miliona dinara, koliko je rebalansom odobreno za subvencije premija polisa osiguranja turističkim agencijama učinjen važan korak za pomoć turističkom sektoru, a posebno manjim organizatorima putovanja, koji su najviše pogođeni tokom pandemije. I ovo nije jedina mera. Omogućeni su i povoljni krediti za likvidnost, kao i sredstva iz posebnog programa Fonda za razvoj, ali i značajne subvencije za podršku rada hotelskoj industriji.Ovako nizak pad BDP-a zasniva se na tome što se naša ekonomija u velikoj meri oslanja na proizvodnju hrane i prehrambenih proizvoda. Zbog toga je neophodno podstaći i razvijati poljoprivredu i zato je ovim rebalansom predviđeno znatno više sredstava za subvencije u poljoprivredi. Ministar Nedimović je obećao da će u narednih mesec dana biti isplaćen novac po osnovu zahteva za subvencije, kojih je tokom pandemije prispelo znatno više nego ranije i mi ga, naravno, držimo za

i pored svega moramo biti svesni da ovo nije kraj, da kriza nije završena, pogotovo imajući u vidu da se epidemiološka situacija u svetu ponovo pogoršava, da svakim danom raste broj zaraženih, da se povećava udar kako na zdravstveni sistem, tako i na ekonomiju.Evo, danas imamo novi neslavni rekord u Srbiji – 2.823 zaražena i nažalost 14 preminulih. Zato, u iščekivanju vakcine, kao slamke spasa, svi moramo biti odgovorni i poštovati epidemiološke mere. Moramo biti solidarni, pokazati da brinemo jedni o drugima i o svojim zdravstvenim radnicima. Da bi zdravstveni sistem izdržao i da bismo mogli da se lečimo i od drugih bolesti koje nisu korona, nosimo maske, izbegavajmo okupljanja, držimo distancu. Nije teško, a znači život.Zato će poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića, kao socijalno odgovorna i solidarna, podržati i ove mere koje su pre svega usmerene na borbu protiv korona krize, ali i sve buduće predloge koji će se odnositi na zaštitu stanovništva i držanje epidemije pod kontrolom. Hvala. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Vesna Marković. pandemija korona virusa utiče na sve segmente našeg života i mi smo na neki način prinuđeni da se prilagođavamo tim novim uslovima. Ceo svet se zapravo suočava sa situacijom koja je potpuno nepoznata i bori i bori se sa ovom opakom bolešću. Svi mi pronalazimo nove načine funkcionisanja, kako bi naše ekonomije trpele što manje posledica i kako bi pokušali da sačuvamo svako radno mesto.Međutim, iskoristiću ovu priliku da apelujem na sve naše građane, počev od onih najmlađih do najstarijih, da poštuju sve sve propisane mere jer se ne radi o bolesti koja je bezazlena, bolest je smrtonosna i moramo da budemo odgovorni, pre svega prema sebi, prema svojoj porodici, prema prijateljima. To je jedini način da u ovom trenutku sprečimo širenje ovog virusa. Logično je da u ovakvim okolnostima na prvo mesto stavljamo zdravlje naših građana. To smo pokazali rebalansom ovog budžeta, ali naravno i ulaganjima koja smo imali u zdravstveni sistem prethodnih godina.Ovim rebalansom su predviđena ulaganja u dve kovid bolnice u Kruševcu i Beogradu u iznosu od devet milijardi evra, kao i dodatna sredstva – 2,8 milijardi dinara kojima je obuhvaćena nabavka neophodnih lekova i opreme za lečenje od ove bolesti. Naravno, obezbedili smo građanima kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, dostupniju, naravno, i ojačali smo naš zdravstveni sistem. Međutim, da nismo ulagali u zdravstveni sistem i pre pojave korona virusa, sada bismo bili u mnogo težoj situaciji. Zahvaljujući tome uspeli smo da održimo naš zdravstveni sistem, i to u okolnostima u kojima su pucali sistemi u zemljama koje su mnogo razvijenije od Srbije i u kojima se mnogo ulaže u zdravstvo.Poslednjih zdravstvo.Poslednjih nekoliko decenija zdravstvo je bilo potpuno devastirano u Srbiji. Moram da pohvalim ovom prilikom i rad ministra Lončara, celog njegovog tima, i to ne samo u ovim okolnostima pandemije korona virusa, već i tokom celog perioda obavljanja dužnosti ministra zdravlja, jer nema delova Srbije u kojima nisu pokrenuta ozbiljna ulaganja u zdravstvo. Sigurna sam da će se to nastaviti, i to smo pokazali i ovim rebalansom, prethodnim koji je bio ove godine takođe, a takođe ćemo to učiniti i budžetom za narednu godinu.I zdravstvo i obrazovanje su zapravo dva najvažnija segmenta razvoja našeg društva, tesno su povezani, jer u svim ovim ustanovama o kojima govorim, ustanovama koje su, recimo, sada predviđene da budu kovid bolnice, kasnije će to biti neki zdravstveni centri za lečenje od drugih bolesti, potrebni su, naravno, lekari i obrazovano medicinsko osoblje. ćemo nastaviti da jačamo položaj zdravstvenih radnika povećavanjem plata koje je najavljeno, jednokratnom pomoći takođe od 10.000 dinara koju je ministar pomenuo danas.Naravno, na kraju posebnu zahvalnost svi mi građani Srbije dugujemo zdravstvenim radnicima, dugujemo lekarima, medicinskim sestrama, koji su sve vreme podnosili najveći teret u ovim zaista nekim novim i teškim okolnostima. Verujem da ćemo se i ubuduće i sa ovim sadašnjim talasom korona virusa nositi uspešno kao što smo to radili do sada. Hvala. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Vesna Ivković. **Vesna Ivković** Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici,

hoćemo da nam ta budućnost bude izvesna, a ne neizvesna moramo se boriti za svakog građanina Republike Srbije, kako u prvim redovima u zdravstvenim ustanovama i čitavom zdravstvenom sistemu, tako i u donošenju dobrih zakonskih rešenja u ovom visokom domu kojima se omogućava prvovremeni i adekvatan odgovor na sve izazove koje ovaj opasan virus nosi. Iz tih razloga su novim rebalansom ovogodišnjeg budžeta predviđena dodatna sredstva za prevenciju i ublažavanje posledica nastalih usled posledica izazvanih korona virusom, korona nije ostavila posledice samo po zdravlje već i po ekonomiju svih zemalja sveta.Najvažniji faktori koji su doveli do izmene u visini i strukturi budžetskih prihoda u Srbiji, a što se iz rebalansa vidi jesu između ostalog kraći i blaži efekti delovanja najtežih epidemioloških mera, odnosno zabrana kretanja i obavljanja određenih aktivnosti i brže uspostavljanje unutrašnjih i međunarodnih ekonomskih tokova blaži pad privredne aktivnosti u odnosu na predviđen sa značajnim izmenama u strukturi BDP-a, mada je on daleko bolji u zemljama u regionu i u odnosu na druge evropske zemlje, izostanak tranzitnog saobraćaja, drastičan pad broja inostranih turista i drugo.Što se tiče epidemioloških mera tu ću se zaustaviti sa par komentara. Prvo, moram priznati da nam je dosada u ovoj borbi sa pandemijom jako dobro išlo, bar u prvom i drugom talasu čak mnogo bolje zemljama u okruženju u Evropi, podsetiću na hodogram dešavanja.Prvi slučaj Kovida-19 registrovan je u Srbiji 6. marta 2020. godine. Uvođenjem policijskog časa, koji se pokazao opravdanim na samom početku, sačuvali smo ne samo našu stariju populaciju i hronične bolesnike, već i dobili na vremenu da opremimo bolnice, kako smeštajnim kapacitetima, tako i aparatima, trakama za testiranje i zaštitnim sredstvima. Sve ovo sam navela radi podsećanja o opravdanosti uvođenja ovih epidemioloških mera čime smo izbegli neke loše scenarije poput onog u Italiji.U aprili mesecu usvojen je prvi rebalans budžeta za 2020. godinu. Program ekonomskih mera omogućio je neometano finansiranje borbe za očuvanje zdravlja i života ljudi i umanjenje negativnih ekonomskih posledica pandemije po privredu i građane. Vlada Republike Srbije je na vreme reagovala merama vrednim oko 5,8 milijardi evra za sprečavanje negativnih ekonomskih posledica korona virusa što je 12,5% našeg BDP-a. Prema najnovijim vestima Srbija je najbolja u Evropi što se tiče pada BDP, što su zvanično pokazala najnovije prognoze MMF-a i Evropske komisije.Naime, Srbije beleži pad od samo 1,5%. Drugim rebalansom budžeta za 2020. godinu, o kome upravo diskutujemo, predviđeni su ukupni budžetski prihodi za 46,5 milijardi dinara više u odnosu na iznose predviđene rebalansom budžeta iz aprila meseca. Toliko o brojevima i neću se više baviti njima, već su moje kolege dovoljno o brojevima pričale, već ciljevima koje treba da ispuni usvajanje ovog rebalansa.Rebalansom rebalansa.Rebalansom budžeta obuhvaćena je i planirana pomoć i podrška zdravstvenom sektoru. Povećani su transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, za nabavku neophodne opreme i lekova u cilju sprečavanja širenja bolesti i obezbeđena kvalitetnija zdravstvena zaštita za sve građane Republike Srbije.Ne zaboravimo povećanu potrošnju sredstava za dezinfekciju, ličnu zaštitnu opremu, opremanje kovid bolnica, ishranu bolesnika, izgradnje bolnice u Kruševcu i Beogradu, sredstva za rekonstrukciju Kliničkog centra Srbije, kao i opremanje i renoviranje mnogih zdravstvenih ustanova.Obuhvaćeno je i povećanje plata zdravstvenim radnicima, kao i planirana isplata jednokratne novčane pomoći zdravstvenim radnicima u iznosu od 10.000,00 dinara. Prijem u radni odnos oko 3.300 zdravstvenih radnika, zbog povećanog obima posla u zdravstvenom sektoru, zahteva i povećan obim sredstava za njihove plate, kao i prevoz do radnog mesta što nije bilo planirano budžetom za 2020. godinu.Moram da naglasim da mi je posebno drago, kao zdravstvenom radniku, što je premijerka u svom ekspozeu navela kao najvažniji od šest prioriteta nove Vlade jačanje zdravstvenog sistema Republike Srbije što govori u prilog tome da shvatamo značaj jakog zdravstvenog sistema za zdravlje nacije.Ispravnost ulaganja u zdravstvo i zdravstvenu infrastrukturu pokazala se opravdanom više nego ikada tokom ove pandemije protiv koje se Srbija bori uspešnije nego mnoge bogatije i razvijenije zemlje.

koristim priliku da se zahvalim svim svojim kolegama, medicinskim tehničarima, pomoćnom osoblju i ostalim medicinskim radnicima koji su heroji ne ove godine već ovog veka.Raduje me podatak da će jedan od apsolutnih prioriteta Vlade pored uvećanja plata zdravstvenim radnicima biti i ulaganje značajnih sredstava za edukaciju, medicinsku opremu kao i poboljšanje uslova u kojima zdravstveni radnici rade. Ulagaće se i dalje u zdravstvenu infrastrukturu u koju se u zadnjih par godina značajno ulagalo. Širom Srbije grade se i obnavljaju domovi zdravlja, opšte bolnice i zdravstveni centri koji će povećati naše zdravstvene kapacitete.Podsećanja kapacitete.Podsećanja radi podaci Svetske banke nam pokazuju da je nivo potrošnje za zdravstvo u Republici Srbiji na mnogo višem nivou od zemalja u regionu, čak i iznad nivoa razvijenih evropskih zemalja. Nameće se zaključak da se ne može reći da se u naše zdravstvo ne ulaže dovoljno. Da može bolje, naravno da može, jer funkcionalno zdravstveni sistem za koji se odvaja dovoljno novca svakako će se suočiti sa svim zdravstvenim izazovima sa mnogo manje problema kada ima dovoljno sredstava za nesmetano funkcionisanje.Nadam se da će i posle korone vrednosti značaja našeg zdravstvenog sistema kao i to da ćemo naučiti da promenimo prioritete i životne navike. I ovo će proći, ali da bi prošlo potrebno je da svi mi građani Republike Srbije poštujemo mere i sačuvamo svoje zdravlje kako fizičko tako i mentalno, time čuvamo i sebe i zdravstveni sistem koji treba da brine ne samo o kovid bolesnicima već i pruža zdravstvene usluge druge vrste ako se za tim ukaže potreba.U danu za glasanje poslanička grupa SPS podržaće ovaj predlog zakona.

u Boru, zatim i direktor, pomoćnik predsednika opštine, ali moja najvažnija uloga koju obavljam u životu i sa kojom se ponosim jeste uloga majke. Zato mi je posebna čast i zadovoljstvo da predstavljam zajedno sa ovim divnim ljudima poslaničku grupu koja apostrofira upravo ono što je za mene najsvetije, a to je budućnost naše dece.Srbija poseduje ogromne rezerve rude bakra, olova, cinka, izuzetno mnogo uglja. Moram da naglasim i to da nigde u svetu država ne finansira otvaranje rudnika, pa ne može ni Republika Srbija. Iz ovog proizilazi i činjenica da je strateški partner neminovnost. Strane investicije su važne za Srbiju tek 2016. godine zahvaljujući Aleksandru Vučiću one su prešle nivo BDP-a iz predkrizne 2008. godine.Sećanja

ali danas, tj. na kraju 2019. godine, javni dug opšte države je iznosio 52,9% BDP-a, što znači da, zahvaljujući našem predsedniku, premijerki, ali i ministru Siniši Malom, imamo izuzetno izbalansiran, tj. uravnotežen budžet ali razvojni, zahvaljujući kome su se u doba pandemije sredstva usmeravala racionalno i efikasno, a ne selektivno i to poštujući princip pravičnosti i konstantne interakcije, tj. međusobnog delovanja ljudi u

što pokazuje da je naša zemlja najbolja ne samo u regionu, nego i šire.Kako se obnavlja prijateljstvo i savezništvo između dve države, upravo je pokazao naš predsednik Aleksandar Vučić dolaskom kineske kompanije Srbija Ziđin koper d.o.o Bor, normalno je da strateški partner koji ulaže svoj kapital ima i većinski udeo, ali moram napomenuti i to da je država uspela da zadrži kontrolni paket u iznosu od 37%. Od dolaska strateškog partnera kompanije „Ziđin“ za pohvalu je to što kada se prođe pogonima bivšeg RTB-a nema gde se ne gradi. Gradi se nova flotacija u Boru i Majdanpeku, gradi se nova elektroliza, proširuje se topionica, proširuju se površinski kopovi, zatim se prave zelene oaze, asfaltiraće se i put Bor-Selište,

Iz tog razloga zahvaljujem se i predlagaču koji me je predložio da budem član Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, koji vodi izuzetna žena i političarka Katarina Rakić.Dolaskom kineske kompanije ulazi se i dublje u jamu, povećava se proizvodnja kako bakra, tako i zlata. Bolje rečeno, dogovoreno se i ostvaruje. Već u sledećoj godini proizvodnja će biti udvostručena. Bitno je naglasiti

Moram ponoviti, 500 novozaposlenih, to je jedna fabrika.Bitno je reći da su neto primanja zaposlenih, tj. njihove plate u proseku 85.000 dinara, što je iznad državnog proseka. Ovako velika primanja nisu rezultat samo teških poslova, jer kažu da je rudarski hleb, hleb sa devet kora, već rezultat odgovornog ponašanja menadžmenta kompanije, Vlade Srbije i priznanje trudu koji je uložio naš predsednik Aleksandar Vučić, prijatelj države Kine i iznad svega čovek koji brine o rudarima, metalurzima i drugim teškim zanimanjima.Ovo možemo potkrepiti činjenicom da ovi poslovi nisu teški od juče ili od dana kada je Aleksandar Vučić preuzeo mesto predsednika Vlade i predsednika države, već su i ranije imali istu težinu, i u vreme kada je DS bila na vlasti, ali su tada prosečna primanja bila samo 28.000 dinara, što znači tri puta manja.Ne mogu a da ne kažem, iza ovoga mogu zastati, jer mi to pričaju isti oni rudari koji imaju ova primanja, ja to moram priznati, jer sam bila mlada, tvrde da su plate primane od prodaje preduzeća. Rudarsko-topioničarski basen Bor je tada u svom sastavu imao 22 preduzeća i 22.000 radnika. Osamnaest je prodato, 16 na kraju uništeno, a od para su isplaćivane zarade. Danas su samo tri preduzeća, tj. tri rudnika ali radnici zarađuju sopstvena primanja i to, ponavljam, na zavidnom nivou, 85.000 dinara prosečno.Treba li navoditi činjenice, ali mislim da ne treba, da je predsednik Aleksandar Vučić, čineći vanljudske napore postigao i postiže vanprosečne rezultate? Možda i nisam trebala ovoliko da govorim, ali izuzev ministra finansija, verujem da niste skoro svi bili u Boru. Kako je demokratska vlast vodila državu, našu vodeću kompaniju i naš grad, svedočili su natpisi na izlaznim tablama u Boru i Majdanpeku, na kojima je pisalo: „Ko poslednji izađe neka ugasi svetlo“. Danas, zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića, Bor je grad sa 48 hiljada stanovnika, multikulturni grad

ovo mogu reći. Posle prve Skupštine i boravka u Beogradu, vraćajući se u Bor, jednog trenutka sam se zapitala da li sam u Boru ili u Beogradu.Na kraju, u ime stanovnika borskog okruga i u svoje lično ime, Srpskoj naprednoj stranci i njenim koalicionim partnerima poželela bih mnogo uspeha u daljem radu.Hvala najlepše.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, tema koja je obeležila 2020. godinu u čitavom svetu i koja je promenila sve segmente društva definitivno jeste i bez sumnja pandemija Kovida – 19.Uticaj virusa nije zaobišao ni našu državnu kasu. Naime, drugi put ove godine Vlada Republike Srbije morala je da menja budžet, a predlog najnovijih izmena i dopuna Zakona o budžetu za 2020. godinu danas je pred nama.S

osvrnula bih se na sektor poljoprivrede, razdeo 24, za koji je rebalansom budžeta izdvojeno dodatnih četiri milijarde dinara.O važnosti sela suvišno je govoriti iz istorijske perspektive u ovoj situaciji kada je svaki građanin Republike Srbije tokom pandemije lično osetio na svom primeru da nam bez sela nema opstanka.Krenimo od toga da smo jedna od retkih zemalja koja je i tokom najveće krize bila dovoljno snabdevena osnovnim životnim namernicama. Nijednog trenutka nam nije nedostajalo hrane. Ne samo da je bilo dovoljno namernica za građane Srbije, već smo imali dovoljno i da izvozimo za zemlje u okruženju i na taj način im pomogli.Velikim delom zahvaljujući srpskom seljaku, srpskom poljoprivredniku, koji tokom vanrednog stanja nije prestajao da radi, nije prestajao da proizvodi, iako su vanredne okolnosti i te kako uticale na sam plasman robe.Ne zaboravimo da su nakon zatvaranja pijaca mnoge porodice koje su se bavile isključivo poljoprivredom ostale privremeno bez prihoda, ali naš poljoprivredni proizvođač se i tokom izazova koji nas je zadesio, uspešno snašao i deo svoje prodaje preselio na internet, a bez interneta ne bi bio moguć ni rad od kuće, koji je za većinu poslodavaca bio jedino rešenje tokom zdravstvene krize. Ipak, kuća u koju borave mnogi tokom godine, zamenili su ovog puta zaboravljenim imanjima širom sela u Srbiji. ko zna koji put selo nas je podsetilo koliko nam je važno, ali i opomenulo je da moramo da ga čuvamo.Iako podaci nisu ohrabrujući, svako četvrto selo u Srbiji je u fazi nestajanja. U našim selima je na hiljade praznih kuća, a nažalost naši mladi čekaju priliku da odu iz sela. Ono što je naš zadatak jeste da ih motivišemo i da im damo mogućnost da ostanu u selu. Šta je ono što će ih zadržati na selu? Jeste mogućnost da žive od svog rada.Ova Vlada je to prepoznala i rebalansom znatno uvećala iznose za subvencije poljoprivrednim proizvođačima, preko uprave za agrarna plaćanja za podsticaje poljoprivredi i ruralnom razvoju, rebalansom se izdvaja preko 41 milijarda dinara što je za oko pet milijardi više nego što je predviđeno budžetom za ovu godinu. Od toga je preko 26 milijardi dovedeno za direktne podsticaje u poljoprivredi koji obuhvataju stočarsku i biljnu, ali i organsku proizvodnju. Preko devet milijardi usmereno je za mere ruralnog razvoja.Takođe, razvoja.Takođe, ono što je ovim rebalansom izdvojeno jeste i sredstva u iznosu od milijardu i 450 miliona za podršku poljoprivrednim proizvođačima, koji su namenjene za otklanjanje posledica Kovida 19 u ovom sektoru.Da država vodi računa o poljoprivredi i da želi da uveća njen udeo u privrednom rastu rekla nam je i premijerka tokom izlaganja ekspozea u istom ovom domu. Potrebno je da nastavimo sistemska i strateška ulaganja u poljoprivredu kako bi nam se poljoprivreda modernizovala, a poljoprivrednike naučili da budu i privrednici. Zato je pred nama zadatak da u narednom periodu usvajamo one mere koje će uvećati vrednost naše poljoprivredne proizvodnje. Tu pre svega mislim na izvoz koji je izuzetno dominantan, a odnosi se na izvoz gotovih proizvoda.Vreme je da se usmerimo na izvoz proizvoda višeg stepena prerade, odnosno gotovih proizvoda, a ne sirovina. Najjednostavnije rečeno jeste zašto bismo malinu ili bilo koje drugo voće izvozili u zamrznutom stanju kada možemo da izvozimo džem, sok ili neke druge gotove proizvode.Ono što je posebno važno jeste da ne smemo da zaboravimo i to da poljoprivrednik nije samo čovek koji proizvodi hranu, on je čovek koji mora da ima dostojan život i mogućnost makar približno onima koji imaju stanovnici u gradovima. To je jedan od osnovnih zadataka novog Ministarstva za brigu o selu, da oni koji odluče da u selu žive, moraju da imaju dobre puteve, moraju da imaju ambulante, sportske i kulturne sadržaje, prodavnice i sve drugo.Suština problema mladih u ruralnim područjima jeste nedostatak telekomunikacionih usluga. Kako govoriti recimo o nastavi na daljinu, poslovima na daljinu ili jednostavno osnovnim socijalnim potrebama, ako u mnogim selima ne postoji signal mobilne telefonije ili signal za internet? To su realni problemi koji muče žitelje našeg sela i koje mi moramo da rešavamo.Tokom proteklih osam godina agrarna politika Srbije pokazala je da je spremna da točak seoskog razvoja pokreće napred i da sve više sredstava, kao što ste i vi ministre rekli, izdvajamo svake godine u budžetu za subvencije poljoprivredne proizvodnje. Takvom agrarnom politikom postižemo ono da se o malom poljoprivrednom proizvođaču jednako pomaže kao i velikom proizvođaču. Ali, da bi rezultati bili još bolji i da ih na svojoj koži osete ljudi koji žive na selu, potrebno je, osim aktivnosti, dva resorna ministarstva, a to je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo za brigu o selu, potrebno je i da se uključe i koordiniraju svi ostali sektori. Tu pre svega mislim na Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preko omladine i sporta, zatim lokalne samouprave, zdravstvene zaštite i prosvete.Jedino tako stanovnici sela mogu da osete kvalitetan život i jedino tako neće po svaku cenu želeti da odu iz grada. Selo je uvek čuvalo Srbiju, a sada je vreme da Srbija sačuva selo, jer bez zdravog i razvijenog sela nema ni prosperitetne Srbije. Hvala.

na prethodnoj sednici smo izabrali novu Vladu i ono što je zanimljivo da nije bio intenzivna debate u javnosti oko premijerke kao prošli put.Oni put.Oni koji su je žučno osporavali i podsmevali se, ovog puta su se ućutali, jer premijerka Ana Brnabić i njen tim imaju opipljive i neosporne rezultate. Zbog tih rezultata ušla je u klub premijera sa duplim mandatom.Zaista sam srećna što takođe je ministar Mali ponovo ministar finansija jer je čovek od znanja i iskustva i dokazano da bilo na kojoj funkciji se nalazi, posao radi maksimalno uspešno.Ponosno uspešno.Ponosno može da se kaže svima da je Srbija napredovala u svim domenima i u svim sferama društva, od začelja je došla do lidera u regionu. Sa dolaskom SNS na vlast, iz godine u godinu se napredovalo, počevši da je ubrzan privredni rast, zatim da smo uveli reforme u državnu upravu, zatim je urađeno puno infrastrukturnih projekata, vraćeno je poverenje i ugled u strane investicije.Ali, vremena su izuzetno teška. U svom životu teško vreme pamtim kada je bilo bombardovanje i tada smo se plašili neprijatelja odozgo. Sada ne znamo sa koje strane neprijatelj vreba.Dobili smo pomoć od naših prijatelja iz sveta, ali i mi smo pomagali onima koji su imali manje od nas. Dok su se zdravstveni radnici borili, ne pitajući da li je bolesnik koje političke pripadnosti i da li ima socijalno osiguranje ili nema, drugi su za to vreme izuzetno teškom vremenu za ceo svet opstruirali sve dobro, opstruirali sve pozitivno i ponovo želeći da nas vrate u blato.Kad pomislite da nema dalje i da je sve iscrpljeno, vidite da ima, tako da su pokušavali čak i sopstvenu decu, da im služe kao politički poeni. U Srbiji su sva deca jednaka i svom snagom ćemo se boriti da im osiguramo bolju budućnost, kao što ćemo se argumentima boriti protiv svih onih koji lažu i koji žele da nas vrate deceniju unazad.

Sve ovo iscrpljuje i ekonomski našu zemlju. Samim tim napredak u ovim vanrednim okolnostima nije kao što smo planirali, ovo je drugi rebalans, prvi je bio u aprilu mesecu, u pravo vreme kada je epidemija i počela i mi smo ispunili sva obećanja koja smo dali građanima, i to i prema pojedincima i prema privredi.Što

Vidimo da u regionu zaista smo daleko bolje prošli mudrom i pametnom politikom naše Vlade.Takođe po procenama MMF, a što se

Evropska komisija je malo tu skromnija, tako da prognozira rast od 4,8% u 2021. godini i nešto manji 3,8% u 2022. godini.U budžetu, kao što smo čuli na početku ministrovog izlaganja, je projektovano 483 milijarde dinara deficita. Veći je, naravno, nego u 2012. i 2014. godini, ali isključivo zbog pandemije, koja je opasnost za celo čovečanstvo.Vreme je pred nama gde nas očekuju veliki izazovi, ali mislim da je ova Vlada zaista više nego bilo koja prethodna dorasla tim izazovima. Sve smo to postigli isključivo napornim i vrednim radom predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i želje da iz ovako velike krize izađemo kao pobednici.Ovo je naš način da kažemo svim građanima da će uvek, i u ovako teškim i izazovnim vremenima, moći da računaju na pomoć svoje države.Takođe, države.Takođe, zahvalila bih se ministru Malom na svemu što je učinio za ovu zemlju, što je blagovremeno reagovao i sprečio kolaps finansija, što nije slučaj u mnogim zemljama. Imam poverenje u vas da sve što budete učinili u budućnosti, da je to najbolje za Srbiju u datom trenutku. Zahvaljujem se na pažnji.

Hvala.Poštovani ministre, drage kolege poslanici, zamislite jedno veliko more i na tom moru jedan dosta neodržavan brod koji se zove kultura.

čitavo ljudsko blago, i muzičare i kompozitore, dirigente, operske pevače, baletske igrače, glumce i reditelje, pisce i pesnike, slikare, vajare i još, još i još.Kada još.Kada su bili na sigurnom, priveza brod ministarstvo brod kulturu, uplovi u Crno more, pa u Dunav i dođe u zemlju Srbiju,

Odjednom je besmisao dobio smisao.Eto, ja bih volela da je to tako. No, mi brod ne možemo ni popraviti, jer je ulaganje za kulturu smanjeno za skoro dve milijarde dinara.Ne mogu da verujem da nije bilo moguće napraviti neki balans i ne ugroziti još više onaj već neodržavani brod.Razumem da smo u koroni i da je teško, ali vas molim da za sledeću godinu iznos ne bude isti kao u rebalansu. Uzmimo se u pamet, SOS za kulturu. Hvala. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Marijana Krajnović. **Marijana Krajnović** Hvala.Poštovani predsedavajući, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, velika mi je čast što imam priliku po prvi put da vam se obratim.Moram, pre svega, da vam kažem da me jako raduje sve veće učešće žena u politici, a u prilog tome govori i činjenica da u radu ovog parlamenta učestvuje 40% žena, kao i da polovinu Vlade Srbije čine žene, što je našu zemlju svrstalo među prvih 10 zemalja u svetu po rodnoj ravnopravnosti, kada je reč o izvršnoj vlasti. Iskreno se nadam da će ubuduće učešće žena u političkom životu Srbije biti još veće.Kada već spominjem Vladu, da se podsetimo samo da su joj prioriteti dalji rast srpske ekonomije, borba protiv korona virusa, odnosno briga o zdravlju građana, očuvanje interesa u vezi sa Kosovom i Metohijom, borba protiv mafije i organizovanog kriminala, očuvanje nezavisnosti i samostalnog odlučivanja Republike Srbije, kao i ubrzane reforme.Sve

Jedan od velikih problema sa kojim se naši građani suočavaju poslednjih meseci jeste pandemija korona virusa.Ova pandemija je promenila ceo svet, uništila mnoge ekonomije. Međutim, Srbija se pokazala kao uspešna zemlja. A, kako govorimo o rebalansu budžeta, moram da podsetim da je Srbija u pravom trenutku, tačnije u aprilu ove godine, usvojila već jedan rebalans budžeta, kojim je pomogla kako privredu, tako i fizička lica i na taj način izbegla strašne scenarije koji su se mogli viđati svuda u svetu, u mnogo razvijenijim zemljama, gde je veliki broj ljudi ostao bez posla.Evo šta je stabilna i zdrava ekonomija omogućila našim građanima. U prvom navratu su isplaćene tri minimalne zarade preduzetnicima i pravnim licima, dok su u drugom paketu mera izdvojene još dve u visini od 60% direktnih davanja.Pored

i povećanje plata zdravstvenim radnicima u iznosu od 10%.Dakle, ni u jednom momentu nismo imali smanjenje plata i penzija, naprotiv, plate i penzije kontinuirano rastu.

Imamo najmanji pad BDP-a u Evropi, najnižu stopu nezaposlenosti 7,3%, a na to su sve uticale prethodno navedene mere pomoći.Ovaj rebalans je od izuzetne važnosti, jer omogućava opremanje i završetak Kovid bolnica u Batajnici i u Kruševcu. Veliki novac se ulaže u zdravstveni sistem. I ono što je za pohvalu jeste jednokratna novčana pomoć zdravstvenim radnicima u iznosu od 10.000 dinara, jer zdravstveni radnici su podneli najveće žrtve, zajedno sa svojim porodicama i najmanje što možemo da učinimo za njih i na neki način im olakšamo jeste da se ponašamo odgovorno kada je u pitanju epidemija korona virusa, da poštujemo epidemiološke mere i na taj način pomognemo u borbi protiv Kovida. Zahvaljujem.

Hvala, gospodine Tvrdišiću.Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni narodni poslanici, mnogo toga je već rečeno i pokušaću da ne ponavljam stvari koje su rečene, prosto, nema ni potrebe, a želim da budem korektan i prema kolegama koje još žele da govore, pa ću svega nekoliko stvari napomenuti.Prvo pitanje koje se tiče ovog rebalansa i koje se u javnosti pojavilo jeste pitanje deficita. Postavlja se pitanje – odakle deficit u budžetu? Dakle, nije ovaj deficit proizvod lošeg planiranja od strane Vlade, niti je ovaj deficit posledica preteranog trošenja. Ovaj deficit je zapravo rezultat toga što se Vlada Republike Srbije borila u okolnostima svetske pandemije za očuvanje života i očuvanje privrede, dakle, da se sačuvaju životi i da ljudi nakon pandemije nastave da žive, da privređuju, da rade itd. I u tome se uspelo.Postoje uspelo.Postoje dve dodatne kritike koje se često spominju i koje vidim da je i Fiskalni savet naveo. Kažu nije trebalo usmeravati novac prema građanima, pre svega onih 100 evra koje su išle. Ali, tu se postavlja jedno ključno pitanje – ali, zašto radimo sve ovo onda? Zašto smo imali reforme? Zašto podižemo privredu? Zašto podižemo ekonomiju? Pa, valjda zbog građana. Valjda to ne radimo zbog statistike i zbog brojeva, pa da kažemo – statistika tako kaže, nego je poenta da ljudi osete da bolje žive, a u ovom slučaju da ljudi osete da njihova država stoji uz njih kad im je teško i kada im treba pomoći, da je država tu da pomogne, i građanima i privredi. Zato je to bio dobar potez. Zato ne da nije za kritiku, nego je za pohvalu.Drugo pitanje, mnogo se ulagalo u zdravstveni sistem, a moje pitanje - zašto se ulagalo u zdravstveni sistem? Mi na dnevnom nivou slušamo kritike i pridike onih koji su imali prilike da taj zdravstveni sistem od temelja do krova poprave. Zar nije logično da su oni nešto uradili i ostavili iza sebe, kad već toliko kritikuju? Ispada da nisu uradili ništa. Imali ste bolnicu u Pančevu, tu je koleginica Božić, pa neka me ispravi ako grešim, u kojoj niste imali prozore, gde su golubovi uletali u bolnicu. To su ostavili iza sebe. Zato se ulagalo u zdravstveni sistem, i to je bila borba za živote građana.Na kraju, ne treba se mnogo obazirati na kritike koje se tiču samog deficita kao takvog, jer mi smo prethodne četiri godine imali suficit, pa ni to nije valjalo, kritikovali, izgovorili – šta će vam suficit u budžetu, pa to treba da se potroši, ne možete tako da se ponašate, morate da date zamajac. Da li je tako bilo? Imali smo jednu godinu, čini mi se, koja je bila bez rebalansa, pa su rekli i to ne valja. Znači, apsolutna izbalansiranost prihoda i rashoda. Ni to nije valjalo. Tako da šta god da se desi, ne bi valjalo, oni bi našli razlog za kritiku.Suština je u rezultatima. Rezultat rada vas, gospodine Mali, Vlade Republike Srbije, predsednika Republike Srbije, jer to sve gledam kao jedan tim, a o tome je govorila i predsednica Vlade, je taj da će Srbija imati najmanji pad BDP u Evropi i da ćemo u narednoj godini i onoj tamo imati i rast privrede. Faktički se vraćamo na ono što je redovno stanje. Dakle, kad je redovno stanje u Srbiji, Srbija ima rast BDP. To pokazuje da su sve mere koje su preduzete bile dobre, da su dale rezultate, da smo sačuvali ekonomiju, da smo se borili i sačuvali živote i trudili se da sačuvamo što je moguće više života, i pokazuje da su sve te mere bile, kažem, vrlo dobro osmišljene na korist građana Srbije.Na kraju, kao poslanik iz Kikinde, a budući da ste govorili o tome da će i bolnica u Kikindi da se renovira, koja nije ozbiljno renovirana od kada je izgrađena, imam i kao član stranke koja podržava ovu Vladu i kao poslanik koji dolazi iz grada, koji će dobiti faktički novu bolnicu, nove aparate, bolju zdravstvenu uslugu, apsolutno ću podržati rebalans koji ste predložili, jer vam verujem. Hvala

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, kada pogledamo ovaj rebalans budžeta u fokus pažnje nam je ukupan deficit koji iznosi oko 483 milijarde dinara ili nekih malo više od četiri milijarde

onda lako možemo da dođemo do zaključka da bi na kraju, da nema ove pandemije, ovaj budžet iz 2020. godine možda bio u suficitu, kao i prethodnih nekoliko budžeta.Ovoliki budžeta.Ovoliki deficit je odgovor Vlade na taj ekonomski uticaj pandemije korona virusa, i to produženim sprovođenjem mera ekonomske pomoći. Te pomoći i mere smo čuli, a neke bih napomenuo i gde su te pare. Znači, mere poreske politike, koje iznose oko 110 milijardi dinara, direktna podrška preduzetnicima, to su ona tri meseca isplate neto minimalne zarade i još dve dodatne po 60% minimalne zarade, što iznosi oko 130 milijardi dinara, direktna podrška hotelijerstvu, sektoru hotelijerstva 350 evra po krevetu i 150 evra po sobi i više od 300 hiljada turističkih vaučera, da ne zaboravimo, kao i druge mere, da sad ne nabrajam sve mere.Ukupan paket mera je bio oko 491 milijardu dinara. Ako tu dodamo medicinsku opremu i lekove, to je oko 550 milijardi dinara. Ove mere, Ove mere, da ne zaboravimo, ne bi mogle biti donete da u prethodnom periodu nije bilo makroekonomske i fiskalne stabilnosti i suficita budžeta u prethodnih nekoliko godina koji je to sve definisao.Da koji je to sve definisao.Da li su ove mere dale rezultate? Ako poslušamo šta je rekao MMF, Evropska komisija i Svetska banka, vrlo lako dolazimo do zaključka da su dale rezultate. Hajde da vidimo šta piše u ovim izveštajima.Znači, ako uporedimo prvi rebalans iz aprila 2020. godine i ovaj današnji, vidimo da dolazi do postepenog oporavka ekonomske aktivnosti. Ako pogledamo, aprila meseca imali smo snažan pad privredne aktivnosti od 13,4% zbog vanrednog stanja iz 15. marta 2020. godine, ali postepenim otključavanjem ekonomije pad privrede u maju je zaustavljen, a u junu se ekonomija vratila na putanju pozitivnog rasta.Da ne bi ovo bila prazna priča, opet pogledajmo kroz brojke koje govore da na prihodovnoj strani, kaže se, ukupan budžetski prihod je uvećan za 46,5 milijardi dinara od prethodnog rebalansa budžeta, poreski prihodi uvećani su skoro 26 milijardi itd. Znači, sve ove cifre govore da se ekonomija vratila na putanju pozitivnog rasta što je vrlo javna ulaganja tj. kapitalne investicije, koje podrazumevaju ekonomski razvoj zemlje, od 85 milijardi dinara idu na 102 milijarde, znači 27 milijardi.(Predsedavajući: Vreme.)Još jednu rečenicu.Pomenuo bih tu Ministarstvo životne sredine koje je nastavilo izgradnju glavnog kolektora za pročišćavanje otpadnih voda u Leskovcu, a koje je počelo još 2008. godine i zato mi je drago što je Vlada

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, vaš posao kao ministra finansija u Vladi Republike Srbije je da napravite Zakon o budžetu, odnosno rebalansu budžeta koji treba da odgovara ekonomskom stanju u državi, a sada u vanrednim okolnostima i zdravstvenom stanju. Treba da napravite Zakon o budžetu koji će da omogući zdravstvenom sistemu Republike Srbije da zaštiti živote i zdravlje građana Republike Srbije. Treba da napravite Zakon o budžetu koji treba da u ovim, ne baš lakim, vremenima omogući privredi i realnom sektoru da funkcioniše.Osim što morate takav budžet da napravite, da predložite Narodnoj skupštini i osim što morate da budete ubedljivi da je to zaista najbolje što je Republika Srbija mogla da ponudi narodnim poslanicima, narodni poslanici kada donose svoje odluke treba da se rukovode i mišljenjem jednog posebnom savetodavnog tela koje treba da predstavi narodnim poslanicima šta to Vlada Republike Srbije i vi kao ministar radite. Zato je nekim Zakonom o budžetskom sistemu utvrđeno da to treba da bude Fiskalni savet.Srbija unazad, kada je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a tada predsednik Vlade Republike Srbije, pokrenuo reforme, čini mi se da, Fiskalni savet nije dorastao zadatku koji je imao. Vreme je da mi možda u Narodnoj skupštini postavimo pitanje – šta to naš Fiskalni savet radi? Projekcije koje mi dobijamo, kao narodni poslanici, i prema kojima treba da se odlučimo hoćemo li da glasamo za Zakon o budžetu ili rebalansu budžeta, svejedno, izveštaji koje dobijamo od Fiskalnog saveta, svi do jednog, ama baš svi do jednog, su bili netačni i sve do jednog ih je vreme demantovalo. Zato postavljam pitanje – šta radi predsednik Fiskalnog saveta, šta radi jedan član, jer drugi je podneo ostavku? O tome ćemo malo kasnije. Kakve to izveštaje mi, kao narodni poslanici, dobijamo na osnovu kojih odlučujemo da li ćemo da glasamo za vaš Zakon o budžetu ili ne?Evo, kad god uzmem da čitam izveštaj Fiskalnog saveta, postavim pitanje – ko je ovo pisao? Da li je izveštaj pisao Fiskalni savet, odnosno njegov predsednik, Pavle Petrović, ili je pisao možda vlasnik tabloida Brkić, ili glavni i odgovorni urednik NIN-a, Milan Ćulibrk? Znači, verujte, kad čitam, ne vidim nikakvu razliku u onome što je napisano. Jedan sa šifrom, drugi je samoprozvani ekonomski stručnjak, po meni najobičnija neznalica, i treći je navodno profesor ekonomije, koji se neuspešno bavi politikom, umesto da se bavi onim zbog čega ga je Narodna skupština postavila, odnosno imenovala da bude predsednik Fiskalnog saveta.Pogledajmo šta piše u tom izveštaju, na osnovu koga mi treba da se odlučimo da li ćemo da podržimo vaš Predlog zakona o budžetu. Između ostalog, piše da ne treba ulagati u odbranu i policiju. Sad ja postavljam jedno pitanje – a ko radi u toj odbrani i policiji? Jel su to neki ljudi koji nisu građani Republike Srbije? Jel oni ne treba da postoje? Da li treba da funkcionišemo po principu komuna i bezakonja? Da li se ulaže u zarade tih zaposlenih? Hoćemo li policijsku patrolu koja ide na uviđaje, recimo, u najobičnijem saobraćajnom malom udesu, nećemo o velikim tragedijama da pričamo, u zimskom periodu da idu ili pešice ili u automobilima sa letnjim gumama ili da nemaju goriva? Da li nam takvu Srbiju predlaže Fiskalni savet?Da nam, recimo, naši predstavnici organa unutrašnjih poslova budu u pocepanim uniformama? A tako smo ih zatekli 2012. godine, uniformama starim po deceniju i više.Da li Fiskalni savet želi da se vratimo u ta vremena? Oni to predstavljaju kao da je to neki trošak koji je potpuno državi nepotreban, kao da, recimo, vojska i policija samo uvoze opremu i naoružanje, kao da to nije jednim dobrim delom i naša domaća privreda, čak najvećim delom, pretežno velikim delom, u kojoj rade naši radnici koji imaju svoje kooperante u svom radnom procesu i u realnoj privredi. Pa, šta, i te ljude treba da ostavimo bez posla?Sad posla?Sad ide nešto najbezobraznije što sam mogao da pročitam u ovom mišljenju Fiskalnog saveta – da su oni nas opominjali kako umesto u vojsku i policiju treba da ulažemo u zdravstveni sistem Republike Srbije. To nije tačno. To nije tačno. I još piše u ovom izveštaju kako je naš zdravstveni sistem maltene na nivou s kraja 19. veka. Pa bih pitao gospodina predsednika – je li Klinički centar u Nišu završen, prvi klinički centar koji je završen otkad Srbija postoji, pre pandemije, pre korone? Ali, to predsedniku Fiskalnog saveta nije bitno, jer on se valjda informiše iz tabloida ili NIN-a. On to valjda čita. To su ti podaci koje on uzima. To sam video onda u onom njegovom naučnom radu, koji je prezentovao na biznis forumu na Kopaoniku, pod nazivom Stopa nezaposlenosti nije se desila bez rasta bruto-društvenog proizvoda. Evo, posle četiri ili pet godina taj isti predsednik Fiskalnog saveza kaže – pa, jeste, sad je stopa nezaposlenosti rekordna, na 7,3%.I onda izmišlja izmišlja razloge zašto, ne može on na nas poslanike više da utiče, naučili smo mi na njega, nego da bi prezentovao ljudima koji se ne razumu toliko u javne finansije, zašto Predlog zakona o budžetu nije dobar. Pa, između ostalog, navodi da smo mi trošili sredstva od davanja koncesije Aerodroma „Nikola Tesla“.

za otplatu nekih kredita i da je samo jedan manji deo ostao deponovan na računima trezora Republike Srbije. Ako je to znao, a napisao ovo, ja njemu ne verujem više u njegove dobre namere, jer je svesno hteo sve da nas dovede u zabludu.Ili ona čuvena rečenica, isto ima ovde napisano – zašto se „Er Srbiji“ daje 35 miliona evra subvencija? Na stranu mnoge stvari koje ste vi izneli, gospodine ministre, za koje ste bili potpuno u pravu, i da je taj „Er Srbija“ dovozio respiratore i medicinska sredstva i skafandere za vreme pandemije i da bi morali da klečimo, kumimo, molimo da nam neko drugi to doveze, „Er Srbija“ koja je vraćala naše građane koji su bili svuda po svetu, a maltene više nikakvog avionskog saobraćaja više nije bilo, sve je to vratila „Er Srbija“ i samo dokazala da nama nacionalni avio-prevoznik jeste potreban.Ali, jedno drugo pitanje – zašto Fiskalni savet konačno ne kaže, nek naprave jednu analizu

Da li je to 35 miliona evra? Ja tvrdim da nije. Neki koji su pesimisti kažu da je 1%. Neki koji su optimisti kažu da je 3%. Ne znam, ne ulazim u to, možda je istina negde na sredini. Ali, kad pogledate sve kooperante koji rade u sistemu „Er Srbija“, to je ozbiljan broj ljudi koji radi, koji zarađuje svoju platu, koji uplaćuju doprinose, koji pune naš budžet. E, onda to smeta nekom – nama ta „Er Srbija“ ne treba.Drugo, stalno se prebacuje i to godinama unazad traje, da mi imamo određena državna odnosno javna preduzeća koja su neefikasna, da imaju prevelik broj zaposlenih. Čak su o tome pravili određene analize. Zbog toga je Republika Srbija imala prilikom svakog zaključenja ugovora sa MMF problema, baš zato što je Fiskalni savet, radeći u korist određenih finansijskih institucija, da prevedem – banaka, tražio da se sprovede reforma Elektroprivrede Srbije, a ta reforma je značila prodaju Elektroprivrede Srbije, ništa drugo.Pitanje je sada – koliko oni zaista vode računa o građanima Srbije? Zato što to naše javno preduzeće posle svega onoga što su građani Srbije prošli za vreme i ratova i sankcija i jedne štetadžijske vlasti za vreme DOS-a i svih njegovih mutacija i kloniranja koja je u finansijskom smislu bila gora nego ratovi, ratovi, tim istim građanima treba da naplaćujemo struju kao što je u zemljama EU gde radnici imaju najveća primanja. Valjda je to njima cilj

100 evra svakom punoletnom građaninu Republike Srbije. Ne znam zašto to ubacuje i ovaj izveštaj, to je već završeno. Mi smo taj rebalans izglasali. Taj novac je dat građanima Republike Srbije. Jako je teško objašnjavati – ej, ljudi, država ne postoji radi sebe, ne postoji ni radi tajkuna, postoji valjda zbog tih građana, valjda oni treba da uživaju, dobiju nešto od te države i objašnjavati im da je to bila potreba stanovništvu, ne samo sa one ekonomske strane, nego i sa one psihološke strane, da je bilo vanredno stanje, da je pandemija itd.Sa one ekonomske strane, znali smo i vi i ja tada, da turističkih putovanja van Srbije neće biti i taj novac koji je davan građanima iskorišćen najviše da završi u domaćoj potrošnji jednim dobrim delom u onom sektoru koji je najviše bio pogođen za vreme vanrednog stanja, a to je ugostiteljstvo i hotelijerstvo.Pa sada, hoćemo li vlasnicima hotela i ugostiteljskih objekata da poklanjamo novac i da oni ništa ne rade ili ćemo da damo građanima koji će da troše novac, da ovi rade, zarađuju plate i naravno svi oni koji su u nizu pružanja takvih usluga da imaju neku korist, ali to je jako teško objasniti predsedniku Fiskalnog saveta, Pavlu. Zašto?Evo, taj Fiskalni savet je postojao od kada je i Dragan Đilas bio na vlasti, i evo sada se polemika vodi oko 700 miliona evra koji su dati građanima Republike Srbije, Zakonom o rebalansu budžeta, a koje je dala Skupština Srbije, odnosno koja je izglasala. Nisam čuo ni jednom predsednika Fiskalnog saveta za vreme prethodnog režima da kaže Đilasu da ne krade i ne ukrade 700 miliona evra od građana Republike Srbije.Pazite,

Sve ovako kako radi mene ubeđuje da ne radi u interesu ni građana, ni Srbije, nego u interesu tajkuna, jer zaista dok su oni bili na vlasti, bivši režim, ja nisam čuo ni jednu ozbiljnu kritiku Fiskalnog saveta, ne na način kako su trošili novac, nego kako su krali državne i narodne pare.Tako pare.Tako da, gospodine ministre, nećemo se opredeliti da glasamo, bar ja, na osnovu izveštaja Fiskalnog saveta i njihovog mišljenja, nego na osnovu naših iskustava kakve zakone u budžetu predlaže Vlada Republike Srbije, zato što imaju kontinuitet sa onim prvim budžetima od 2014. godine i što se drži onog kontinuiteta koje je postavio tada predsednik Vlade, a sada predsednik Republike Aleksandar Vučić. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Nevena Đurić. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, javila sam se da danas diskutujem i podržim tačku dnevnog reda koja se odnosi na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.Na samom početku istakla bih da je rebalans budžeta nešto što je očekivano i neophodno, s obzirom na pandemiju Korona virusa i s obzirom na činjenicu da su dodatna sredstva opredeljena, a da nisu planirana prethodnim budžetom iz aprila ove godine. Opredeljena su dodatna sredstva za novozaposlena lica u zdravstvenim ustanovama, za jednokratnu pomoć zdravstvenim radnicima, za sav potrošni materijal koji se koristi u zaštiti i borbi od Korona virusa, a ono što takođe smatram značajnim jesu institucionalna ulaganja u zdravstvene ustanove i tu pre svega mislim na dve kovid bolnice od kojih se jedna nalazi u mom rodnom gradu, u Kruševcu, ali i obnova, rekonstrukcija i izgradnja domova zdravlja i bolnica koja je i ranije bila planirana, od koje se nije odustalo i koja u ovom trenutku predstavlja imperativ.Kao neko ko je poslovno orjentisan ka privredi, tačnije ka Privredinoj komori Srbije, regionalnoj Privrednoj komori Kruševac i koja je u stalnoj komunikaciji sa privrednicima sa teritorije Rasinskog okruga, a najintenzivnije za vreme trajanja vanrednog stanja, ja odlično znam koliko su im značile sve mere koje su su dobili od strane države.Srbija je uspela da privredi pruži brzu, efikasnu i efektivnu pomoć u neočekivanom naletu korona virusa, jer smo zahvaljujući ozbiljnoj i odgovornoj politici mi imali jaku ekonomiju i dalje imamo jaku ekonomiju i stabilne finansije.Faktički smo imali dobru polaznu osnovu da damo hrabar odgovor na izazov koje se zove Korona virus. Mi smo jedna od malobrojnih zemalja sveta koja više od 10% svog BDP-a izdvojila za podršku ekonomiji, a ukupan obim ekonomske pomoći i privredi i stanovništvu iznosi 12,5% našeg BDP-a. Prvim paketom mera pomoći privredi mi smo sačuvali kičmu i stub naše ekonomije, a svim ostalim merama smo se osigurali da sutradan kada sve ovo prođe uhvatimo jedan snažan zamajac oporavka.Zahvaljujući politici i teškim reformama koje je 2014. godine inicirao predsednik Aleksandar Vučić, a koje su građani Republike Srbije prepoznali i podržali, mi smo danas u prilici da se uspešnije borimo sa Korona virusom. Te reforme su nas i pripremile na ovu krizu i lično smatram da je sreća u čitavoj ovoj nesreći koja nas je zadesila što je pandemija nastupila u trenutku kada država raspolaže ekonomskim resursima i kada ima novca na državnim računima. Zamislite šta bi se dogodilo da je pandemija nastupila 2009. ili 2010. godine u vreme prethodne vlasti čija je politika sama po sebi imala dalekosežne negativne posledice.U

mladoj osobi posebno me raduje što su ovim rebalansom predviđena dodatna sredstva u okviru programa - "Moja prva plata" za mlade ljude bez radnog iskustva starosti do 30 godina.Zbog svega što sam sada navela, ali i zbog većine o čemu su kolege koje su pre mene govorile, ja ću još jednom ističem, podržati ovaj predlog zakona. Hvala. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Andrijana Avramov. Hvala.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, poštovani građani, uvažene kolege poslanici, novim rebalansom ovogodišnjeg budžeta smo omogućili dodatna sredstva za prevenciju i ublažavanje posledica nastalih usled pandemije izazvane Korona virusom.Pandemija ovakvih razmera niko nije očekivao u svetu, ali smatram da se uspešno borimo sa gubicima koje je zadesio ceo svet, kako u zdravstvenom smislu, tako i u ekonomskom.Slobodno mogu reći da sam ponosna što su opredeljena sredstva izdvojena pre svega za dodatno opremanje kovid bolnica, posebno za izgradnju novih kovid bolnica u Beogradu i u Kruševcu čija vrednost izgradnje iznosi 9 milijardi dinara, sa ciljem da uspemo da omogućimo svakom lekaru i medicinskom radniku adekvatne uslove za rad i isto tako svakom građaninu adekvatnu negu kao i do sada.U ovako teškim uslovima uspeli smo da obezbedimo jednokratnu pomoć našim herojima medicinskim radnicima u iznosu od deset hiljada dinara, s tim da ih od januara očekuje i dodatno povećanje plata.Važno plata.Važno je reći da smo navedenim rebalansom opredelili sredstva i za kapitalne projekte koji će se i dalje razvijati, jer samim tim to doprinosi otvaranju novih radnih mesta, a neprekidno se borimo da se naši mladi vrate i ostanu u Srbiji, da sačuvamo svako postojeće radno mesto i da dostignemo nivo plata u iznosu od 900 evra kako smo i obećali na osnovu programa - 2025".Turizam i ugostiteljstvo su oblasti koje su pretrpele najveće gubitke. Hotelijeri su od države dobili subvencije u iznosu od 1,2 milijarde dinara koje su koristili ukupno 314 hotelskih jer da nismo to uradili desio bi se gubitak od čak deset hiljada radnih mesta. Rebalansom navedenog budžeta se i dalje nastavlja sa sličnim merama podrške.Što se turizma tiče, predviđena je pomoć u iznosu od 150 miliona dinara za podršku turističkim agencijama zbog velikih poteškoća sa kojima se suočavaju i planiramo i dalje da se borimo za očuvanje navedene delatnosti i očuvanje radnih mesta zaposlenih u tom sektoru.Rebalansom budžeta uspeli smo da uvećamo i budžet Ministarstva privrede za 13 milijardi dinara, da bi mogli da nastavimo da subvencionišemo državna preduzeća i ostala kako državna, tako i privatna. To samo govori da smo na pravi način sproveli reforme, jer smo sad u mogućnosti da od 1. januara naredne godine povećamo plate zdravstvenim radnicima, da omogućimo našim penzionerima veće penzije i da povećamo minimalne zarade.Smatram zarade.Smatram da je današnji rebalans budžeta koji se nalaze pred poslanicima usmeren na jačanje ekonomije i BDP-a, kao i jačanje napora u borbi protiv korona virusa.Na kraju, da bi ostavila vreme i drugim kolegama poslanicima, dovoljno je reći da će Srbija po stopi rasta biti najbolja u Evropi i na osnovu relevantnih projekcija MMF-a. Srbija će, uprkos svim poteškoćama zbog pandemije, imati najveći kumulativni rast u naredne tri godine, što je po meni apsolutno za svaku pohvalu.Hvala na pažnji.

u 12.00 sati, sa tačkom dnevnog reda koja je stigla po hitnom postupku iz Vlade, Predlog izmena i dopuna Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.Imajući

ujutru brzo završimo raspravu u pojedinostima, a i ukoliko se produži imamo poslovničku mogućnost da vreme početka te sednice odložimo, sve sa ciljem da u četvrtak završimo i raspravu o tom novom zakonu u načelu i da, ukoliko ima amandmana, u subotu završimo raspravu u pojedinostima i izglasamo predlog izmena i dopuna zakona.Sledeći narodni poslanik je Janko Langura. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pre svega, želeo bih da pohvalim Ministarstvo finansija i ministra, gospodina Sinišu Malog, na izuzetno vrednom i predanom radu u osnaživanju ekonomskog sistema Srbije i na paketu mera pomoći privatnom sektoru i našim građanima.Ono što me posebno raduje u ovom rebalansu budžeta je to što će Republika Srbija nastaviti da ulaže u zdravstvo, infrastrukturu i poljoprivredu.Pored kovid bolnica koje gradimo, kako u Kruševcu, tako i u Beogradu, moram da istaknem i činjenicu da će svakom zdravstvenom radniku Republika Srbija uplatiti jednokratnu pomoć u iznosu od 10.000 dinara do kraja godine.Svi se moramo složiti i te kako znamo da su medicinski radnici ti koji čine stub odbrane od ove pošasti koja je zahvatila ceo svet, a koja se naziva Kovid-19. Ja im se sa ovog mesta najiskrenije zahvaljujem u ime svih građana.Pored

otvorili smo i aerodrom u Pranjanima, izgradili smo i otvorili smo najnoviji i najmoderniji tržni centar koji zapošljava preko 200 ljudi, čime smo nezaposleno sveli na istorijski minimum, a to je ispod 4%.Dobra ekonomska politika kojom smo se vodili, a uz ogromnu pomoć predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, mi u Gornjem Milanovcu možemo da nastavimo da sprovodimo plan Srbija 2025, koji smo obećali našim građanima i na koji smo izuzetno ponosni.Želeo

Radi se o tome što su u vreme njihovog bahaćenog vođenja ove zemlje i njihove bahate vlasti oni navikli da sav novac koji je pripadao građanima Republike Srbije na kraju završava u njihovim džepovima i u džepovima njihovih poslušnika.Još bezobzirnije je to što oni svakodnevno preko tih istih medija iznose najgnusnije laži na račun predsednika Aleksandra Vučića i na račun njegove porodice. Jedini razlog oni vide u tome što Aleksandar Vučić postoji. Jedini razlog vide u tome što Aleksandar Vučić već kontinuirano povećava plate i penzije, gradi nove auto-puteve, smanjuje nezaposlenost, otvara nove fabrike. Aleksandar Vučić je danas lider kog svi rado pozivaju u goste, a on je to stekao isključivo svojim vrednim, poštenim i marljivim radom.Srbija radom.Srbija je napokon postala zemlja koja se ceni u svetu. Samim tim iz tog razloga Aleksandar Vučić danas uživa poverenje više od dva miliona građana, a to je ono o čemu tajkun Dragan Đilas može samo da sanja. Iz tog razloga pretpostavljam i dolazi poziv na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića od strane Đilasovog poslušnika Sergeja Trifunovića, koji je u tom trenutku, svi mi vrlo dobro znamo, verovatno bio pod dejstvom nekih jakih opojnih droga.Drago droga.Drago mi je što pristojna Srbija više nikad neće dozvoliti da se nađe u kandžama tajkuna Dragana Đilasa, njegovih poslušnika i njegovih tajkunskih medija. Jer, znate, jedino što ti ljudi poznaju je politika sticanja ličnog bogatstva i njihove lične moći i trgovinom uticaja.Hvala vam najlepše. Živeo Gornji Milanovac, živela Srbija! Zahvaljujem.Narodni poslanik Vladimir Marinković. Hvala.Uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine Dačiću, ministre Mali, dame i gospodo narodni poslanici, ono što smatram kao najbitniji deo ovog rebalansa budžeta o kojem danas govorimo jeste ono što će definisati nivo stranih direktnih investicija u našu zemlju u 2021. godini.Juče smo razgovarali o tome na Odboru za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Ono što jeste najveći rezultat i ono što može da nam bude jedan veliki pokazatelj šta će se dešavati u narednoj godini ako budemo uspeli da se izborimo sa pandemijom, to je da će taj nivo stranih direktnih investicija drastično porasti i to govori cifra od 14 milijardi dinara koja je namenjena upravo kao jedna vrsta, kako bi to Amerikanci rekli - incentives, odnosno pomoć, podsticaji stranim direktnim investitorima da investiraju u našu zemlju, da zapošljavaju ljude i, naravno, da ulažu u nove pogone, novu opremu i nove tehnologije.To je ono što kvalifikuje ministra Sinišu Malog za jednog od najboljih ministara finansija u Evropi. To je ono što je SNS definisala kao kondicio sine kvan non svoje politike, a to je rezultat, to je semafor koji mi želimo na kraju svake godine da prikažemo građanima i da kažemo – da, evo, ovo je urađeno u Srbiji, toliko smo izgradili kilometara autoputeva, toliko smo otvorili radnih mesta, toliko smo privukli stranih direktnih investicija, toliko je stranih kompanija otvorilo fabrike i pogone u našoj zemlji, toliko je domaćih kompanija napravljeno i formirano u Srbiji tokom jedne godine.To je ono što je jako važno i za budućnost, a to je da smo uspostavili jedan meritorni karakter vladanja i upravljanja državom, koji u svakom slučaju pokazuje da svaki građanin Republike Srbije može na konto tih jasnih rezultata da oceni kako jedna vlast vlada, kako se ponaša jedna vlada i koliko ona brine o građanima.U ovim vrlo izazovnim vremenima, u vremenima kada neke zemlje koje su mnogo modernije, mnogo razvijenije, mnogo ekonomski snažnije od nas, imaju stopu nezaposlenosti od 20ak procenata, kada mnoge zemlje pribegavaju „lok-daunu“ i ponovnom zatvaranju, ja ću samo napomenuti Izrael, najavu da će se i Austrija zatvarati i neke mnoge evropske zemlje, kada imamo globalne izazove u domenu borbe protiv globalnog terorizma, dakle jednu veliku krizu koja nije samo ekonomska nego i svake druge vrste, mi uspevamo kao jedna mala zemlja da nastavimo sa investiranjem, da nastavimo i povećamo kapitalne investicije, da nastavimo sa izgradnjom i uspevamo da u Beogradu na vodi imamo zgrade u kojima apartmani i stanovi vrede 9000 evra po kvadratu, koje kupuju, naravno, stranci, ljudi koji hoće da dolaze u Srbiju, koji hoće da ulažu u našu zemlju, koji hoće da zapošljavaju ovde, koji investiraju u nove tehnologije, koji investiraju u nove opreme, koji donose novo znanje. Dakle, to je jedan sasvim novi kvalitet i modernizacija naše zemlje.To je ono što će nas i opredeljivati kada budemo glasali ovaj rebalans budžeta i kada budemo određivali kako će se državna politika, odnosno politika Vlade Republike Srbije kako će izgledati u narednim godinama. To je ta politika podsticaja investicija, ta politika koja je posle gotovo 30 godina dovela do toga da mi više nemamo veći broj onih preduzeća koja se ugase na godišnjem nivou od onih koja se otvaraju.Mi, ljudi, u poslednjih nekoliko godina, od kada su sprovedene ekonomske reforme, od kada je sprovedena fiskalna konsolidacija, od kada je predsednik Vučić hrabro ušao u taj projekat modernizacije zemlje i definisanja Srbije kao jedne snažne ekonomije, kao jedne vrste ekonomskog lidera i ekonomskog haba u našem regionu, faktički imamo mogućnost da nastavimo u 2021. godini sa rastom od 6% koji predviđa MMF, koji predviđa Svetska banka, koji predviđaju mnoge druge međunarodne institucije. Dakle, to su one institucije koje nemaju nikakvog razloga da se dodvoravaju političkoj vlasti u Republici Srbiji, nego imaju razlog da rade i da uvažavaju Srbiju kao dobre partnere i kao zemlju koju treba preporučiti za nova ulaganja svim kompanijama širom sveta.To pokazuje ovaj izveštaj i Privredne komore Republike Srbije i RAS-a i Ministarstva privrede, da mi tokom 2020. godine imamo ulaganja iz različitih zemalja EU, SAD, Narodne Republike Kine, u jednom velikom procentu radi se u automobilskoj radi se o građevinskoj industriji, metalurgiji, obradi metala, rudarstvu i energetici. Dakle, jedan sasvim diversifikovani aspekt i nivo ulaganja u našu zemlju i našu privredu koji će pomoći da, na kraju krajeva, zaposlimo što više mladih ljudi iz različitih oblasti, posebno onih koji studiraju i koji će završavati najviše moguće škole, fakultete i univerzitete u oblasti tehničkih nauka, gde ćemo moći tehničkih nauka, gde ćemo moći na taj način da obezbedimo ono što i jeste bila vizija predsednika Aleksandra Vučića, da obezbedimo uslove za naše mlade ljude, za našu decu ovde, da mogu da ostanu, da mogu da realizuju ovde svoje privatne inicijative, svoje preduzetničke inicijative.Gradimo jedno preduzetničko društvo, ali društvo u kojem je moguće raditi u velikim, dobrim i kvalitetnim kompanijama i pokazati sve svoje znanje, sposobnost i umeće koje su upravo ti mladi ljudi stekli kroz svoje obrazovanje. dakle, ono što ćemo raditi u narednim godinama.Naravno, puna podrška ministru finansija Siniši Malom na svemu onome što je uradio kada je u pitanju suočavanje sa izazovima ove krize, ali prvo hvala mu ne samo na znanju i na onome što je primenio kada je u pitanju pomoć privredi, kada je u pitanju održavanje privredne aktivnosti u našoj zemlji i ona, dame i gospodo narodni poslanici, građani Republike Srbije, ta pomoć, te mere još uvek traju, to se nije završilo. Znači, pre nekoliko dana je isplaćena pomoć turističkoj privredi. Pre nekoliko dana je isplaćena pomoć, kako je bilo rečeno turističkim agencijama, hotelskoj industriji, hotelijerima, dakle, veoma važnom sektoru koji je jako važan našoj zemlji. Time pokazujemo da bez obzira koliko su u teškoj situaciji brinemo o svima.I da tu završim, pomoć od 100 evra svakom građaninu, koja je bila najupitnija za Fiskalni savet, koji umesto da motiviše, koji umesto da pomogne u tome da u ovoj teškoj situaciji stvaramo dobar ambijent za investicije, stvaramo dobar ambijent za ekonomiju, taj Fiskalni savet, ti ljudi iz svojih kabineta, a uz svo poštovanje njihovog znanja, njihovog obrazovanja, govore o tome kako je to potpuno bespotrebna mera.Znate, nekome ko ima platu, ko radi u fabrici, ko radi osam sati dnevno, ko dobije platu konačno sad ovih 500 evra, 510 evra, da budem tačniji, prosečne zarade koju smo stigli, sa 300 i nešto koja je bila pre samo nekoliko godina, tih 100 evra je možda bilo život, možda je bila mogućnost da plate svom detetu školovanje, da plate neke časove, da plate dodatno obrazovanje, da kupe hranu, da nešto urade važno za svoje porodice.Ne može se voditi politika iz kabineta i to je ono što nas razlikuje od svih onih koji na taj način žele da vode Srbiju. Dosta nam ih je i i dosta su vladali, jer su za 12 godina gotovo upropastili privredu ove zemlje, da bi u vreme pandemije, da ne bi imali toliko skrupula, kada ljudi umiru, kada gradimo kovid bolnice, izgradili smo u Batajnici, u Kruševcu, na Karaburmi, izgradiće se u Nišu, izgradiće se u Novom Sadu, što ne kažete i što ne kažu ti kritizeri, ta vajna opozicija da je u Hrvatskoj za proteklih 20 godina, članici Evropske unije, napravljena jedna bolnica? Ovde za nekoliko meseci napravimo tri, plus dve će biti gotove za nekih šest meseci, dakle pet bolnica.O čemu se radi? Radi se o dobrom i kvalitetnom kriznom menadžmentu, zahvaljujući predsedniku države, zahvaljujući njegovoj odlučnosti, zahvaljujući političkoj volji, zahvaljujući političkom timu, zahvaljujući dobroj i jakoj političkoj volji i ovde u parlamentu da se suprotstavimo svemu onome što ide nasuprot nacionalnim i svim drugim interesima Republike Srbije. Vidim da im je zapalo za oko i 25 miliona evra u tom rebalansu budžeta za aerodrom u Trebinju. Pa naravno, kao što smo pomogli da se pomogne fabrika u Federaciji Bosne i Hercegovine u Drvaru, gde živi naš narod. Pa normalno je da ćemo, tako se brane nacionalni interesi. Nećemo valjda da stavljamo dodatne granice i dodatne prepreke prema našim ljudima, prema Srbima i u Republici Srpskoj i u Hrvatskoj i u Severnoj Makedoniji i u Crnoj Gori, gde god oni žive? To je patriotizam, ekonomski patriotizam. Na taj način pomažemo i na taj način branimo budućnost naše zemlje. Na taj način branimo budućnost naše dece, što ćemo na isti način voditi računa i o Trebinju i o Srpskom Goraždu i o Foči i o Višegradu i o Istočnom Sarajevu, ali i svim onim gradovima gde živi naš narod.Doživeli smo nešto što je stvarno nezapamćeno. Pogledajte samo, dajem vam jednu komparaciju sa izborima u Americi gde se još uvek vodi ogromna bitka između dva predsednička kandidata gotovo na život i smrt.

ljudi iz opozicije, na jedan najprizemniji način, pokušavaju da dezavuišu sve ono što je dobro i kvalitetno urađeno, ne tokom ovih prethodnih nekoliko meseci, nego u toku prethodnih nekoliko godina, i to na kakav način, želeći i prizivajući smrt predsednika, prizivajući i lažno ga prozivajući da je uzimao neke lekove, ja ne znam, ne mogu ni da izgovorim ime i ono što je izgovoreno, od nekoga ko je akademski građanin, od nekoga ko je bio narodni poslanik, ko je bio ambasador, ko je predstavljao ovu zemlju, gospođa Sanda Rašković Ivić.Ako od nekoga to nisam očekivao, to je ona, jer je njoj ova država sve dala, jer je sve što je mogla od Srbije da uzme uzela i dobila, što kaže moj kolega Milenko Jovanov, i više od toga. Da bi u ovoj situaciji kada nam umiru ljudi, kada se borimo za ekonomiju, kada se borimo za svakog našeg čoveka, na najgori i najprljaviji mogući način napala i stavila meto na čelo predsedniku Republike, nemajući, naravno, drugi argument, nemajući ideju kako da pomognu ekonomiji, kako da pomognu u vezi radnih mesta, kako da pomognu u vezi zdravstvenog sistema. Pa ona je lekar, valjda je položila neku zakletvu. Pa valjda ima neko kućno vaspitanje i neku osnovnu pristojnost. Bila je poslanik, ovde sa nama je sedela. Pa valjda su to neke stvari koje vas definišu kao nekoga ko ne može da se ponaša kako neće, koleginice Božić, oni da pomognu, nego očigledno da su plaćeni da odmognu i da im je misija da odmognu i da im je jedina misija da Aleksandar Vučić ode i da sve ono što smo mi uradili ovde tokom proteklih nekoliko godina oni preuzmu, jer njih ne zanima Srbija.Oni nemaju obraz, njih zanima njihov džep, njih zanima kako da se oni obogate, jer samo oni mogu da vode državu. Samo oni valjda umeju da uđu u avion, umeju da uđu u voz, samo oni govore, valjda, neki strani jezik ili su završili fakultet, samo oni valjda imaju sve zube. E, pa, draga gospodo, gadno ste se prevarili, ovo je jedna ozbiljna stranka sa svojim koalicionim partnerima, sa ozbiljnim liderom, koji ima jasnu viziju, ne kako će ova zemlja da izgleda za narednih godinu dana, dve godine, nego kako će da izgleda za 20 ili 50 godina.Zato ćemo mi glasati za ovaj rebalans budžeta, zato ćemo glasati za budućnost Srbije i zato ćemo glasati za sve one predloge koje definiše predsednik naše zemlje gospodin Aleksandar Vučić, imajući u vidu najviše moguće nacionalne interese naše zemlje i naših građana. Hvala.